Ég vil héðan af forsetastóli senda fjölskyldu hans samúðarkveðjur Alþingis. Samstarf Alþingis og þjóðkirkjunnar í biskupstíð sr. Karls var afar gott og farsælt. Mörgum mun enn vera minnisstæður sá einstæði atburður sumarið 1999, meðan endurbætur stóðu yfir á Dómkirkjunni, þegar biskup flutti hér í þingsalnum blessunarorð og tónaði í upphafi þingsetningarfundar. Svo náin urðu samskipti Alþingis og biskups þjóðkirkjunnar.

Forseti vill geta þess að á eftir atkvæðagreiðslum um 2. dagskrármálið, staðgreiðslu opinberra gjalda, ráðgerir forseti að freista þess að ljúka síðari umræðu um 3. dagskrármálið og atkvæðagreiðslum um það einnig. Eftir það verður settur nýr fundur svo ljúka megi atkvæðagreiðslum eftir 3. umræðu um staðgreiðslu opinberra gjalda áður en umræður um næstu dagskrármál hefjast.

Hæstv. forseti. Við lifum á viðsjárverðum tímum sem geta ógnað þjóðaröryggi Íslands með margvíslegum hætti. Lítil herlaus þjóð í Norður-Atlantshafi ákvað fyrir 75 árum að kaupa sér öryggistryggingu með aðild að Atlantshafsbandalaginu, varnarbandalagi ríkja sem teljast jafnan lýðræðisríki þar sem mannréttindi eru í hávegum höfð. Ísland gerði líka varnarsamning við Bandaríkin og leyfði hersetu í meira en hálfa öld og nú viðbúnað herafla NATO á Miðnesheiði, loftrýmisgæslu og fleira. Það er því ástæða til að hlusta af athygli þegar fyrrverandi forseti Bandaríkjanna og núverandi frambjóðandi, Donald Trump, segist ekki skuldbundinn til að verja aðildarríki NATO, a.m.k. ekki þau sem verji minna en 2% af þjóðarframleiðslu til varnarmála. Ég er ekki ein af þeim forseti sem afgreiðir þessar yfirlýsingar sem léttvægar eða einungis til heimabrúks. Það er t.d. augljóst að nýjasta aðildarríki NATO, Finnland, tekur stöðuna í Evrópu mjög alvarlega og það sama má segja um hin Norðurlöndin, en á bandaríki er, eins og kunnugt er, nú um stundir deilt harkalega um áframhaldandi stuðning við Úkraínu í stríðinu gegn Rússlandi. Ég verð því að segja eins og er, hæstv. forseti, að ég varð hissa á viðbrögðum formanns utanríkismálanefndar, Diljár Mistar Einarsdóttur, við útspili Trumps í sjónvarpinu í gærkvöldi. Þau vekja upp spurningar. Telja Sjálfstæðismenn 5. gr. stofnsáttmála NATO ekki hafa ótvírætt gildi þegar kemur að vörnum aðildarríkjanna? Telja Sjálfstæðismenn að aðildarríkin verði að setja 2% af þjóðarframleiðslu til varnarmála til að eiga rétt á skilyrðislausri samstöðu ríkjanna innan bandalagsins? Þetta eru grundvallaratriði í utanríkisstefnu Íslands.

Herra forseti. Á hvaða vegferð eru stjórnvöld sem gullhúða svoleiðis persónuverndarlöggjöfina og allt það sem snýr að okkur hér heima að við í rauninni þurfum nánast að sýna sjálfum okkur löggilt skilríki á hverjum degi til að sanna fyrir okkur sjálfum að jú, þetta er jú ég sjálf. Þetta er komið út yfir allan þjófabálk þegar búið er að binda og hlekkja samfélagið svo í heild sinni að heill þjóðfélagshópur, sá sem er að ganga hér síðasta æviskeiðið, getur ekki þrátt fyrir að hafa fulla getu og vilja til að sjá áfram um sig sjálfur, vera heima eins og móðir mín og baka og elda sinn mat sjálf á níræðisaldri og vera svo algerlega svipt í rauninni öllu sjálfræði sem lýtur að því að geta leitað sér aðstoðar í Heilsuveru eða í bankakerfinu og annað slíkt vegna þess að hún er ein af þeim sem segir: Ég treysti mér ekki í allt þetta .is. Gerum okkur grein fyrir því að þessi löggjöf er að skilja heilan þjóðfélagshóp eftir, jaðarsetja hann algjörlega algjörlega í því að geta haldið áfram að njóta þess að vera sjálfstæður og sjálfbær, svo lengi sem heilsan leyfir. Og nú það nýjasta í sambandi við allt þetta persónuverndar-hitt og persónuverndar- þetta, innleiðingu á stafrænum lausnum, sem er jú vel fyrir okkur hin sem þykir það ekkert mál,

Virðulegi forseti. Frumvarp fjármálaráðherra um uppkaup fasteigna í Grindavík fellur í grýttan jarðveg meðal margra Grindvíkinga. Þó að frumvarpið gagnist vel flestum eru til staðar jaðartilvik sem frumvarpið nær ekki að fanga. Þessum tilvikum er ágætlega lýst í mörgum þeirra umsagna sem fram komu um helgina.

þá finnst mörgum súrt að geta ekki flutt áhvílandi lán með sér, væntanlega á nýja eign. Byggingarverktakar hafa líka sett sig í samband við þingmenn og lýst stöðu sinni sem ekki er góð. Ekki er verið að gera ráð fyrir að kaupa upp íbúðir sem þeir eru með í sölu. Það mun væntanlega gera það að verkum að þeir munu eiga erfitt með að halda áfram starfsemi þar sem þeirra eigið fé er bundið í húseignum sem ekki fást bættar. Það er ljóst, virðulegur forseti, að gera þarf verulegar breytingar á þessu frumvarpi eigi það að geta náð utan um alla þá sem eiga allt sitt eigið fé bundið í húseignum í Grindavík, bæði íbúana sem margir falla á milli skips og bryggju í frumvarpinu og aðra sem eiga hagsmuna að gæta. Fulltrúar í undirnefnd um málefni Grindavíkur hafa óskað eftir fundi í nefndinni og í morgun komu viðbrögð við þessari beiðni. Virðulegi forseti. Nú er orðið ljóst að einhver bið verður á því að þetta frumvarp verði lagt fram til þinglegrar meðferðar en gert hafði verið ráð fyrir að það myndi eiga sér stað í þessari viku. Vonandi er það vegna þess að taka eigi tillit til þeirra athugasemda sem borist hafa og við fáum í hendur frumvarp sem nái betur utan um alla þá sem í hlut eiga.

Herra forseti. Sjálfsögð vörn fyrir launafólk í landinu. Það er það sem forsvarsfólk hinnar svonefndu breiðfylkingar verkalýðshreyfingarinnar í kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins kallar forsenduákvæðið sem þau vilja hafa um þróun vaxta og verðbólgu á næstu árum. Það er mikilvægt að tryggja eins og kostur er að heimili og fyrirtæki búi ekki við reglubundið vaxta- og verðbólguskrið. Það sama á auðvitað við um ríki og sveitarfélög, ekki síst á tímum þegar þau eru jafn skuldbundin og raun ber vitni núna. Það er í þessu sem hina raunverulegu kjarabætur liggja og það er ekki annað að heyra en að flestir átti sig á því. Árangurinn hins vegar er ekkert til að hrópa húrra fyrir, ekki bara nú hin síðustu ár heldur er þetta einn af rauðu þráðunum í efnahagssögu okkar hve illa tekst að koma böndum á vaxtakostnað okkar hér á landi, á þennan séríslenska vaxtakostnað. Það er í þessu ljósi sérstakt og dapurlegt hve lítinn hljómgrunn tillaga Vilhjálms Birgissonar, formanns Starfsgreinasambandsins, hefur fengið um að fengnir verði óháðir erlendir sérfræðingar til að gera úttekt á kostum og göllum krónunnar og meta hvort við værum betur sett með annan gjaldmiðil. Þetta er risahagsmunamál fyrir bæði heimili og fyrirtæki. Þetta er tillaga sem á fullt erindi inn í kjaraviðræður. Hún á fullt erindi inn í vinnu stjórnvalda. Langtímaraunvaxtamunur, ekki bara við núverandi aðstæður heldur langtímaraunvaxtamunur okkar við okkar helstu viðskiptalönd, er í kringum 3% og þegar teknar eru saman skuldir opinberra aðila, skuldir fyrirtækja og skuldir heimila þá hleypur þessi aukakostnaður á hundruðum milljarða króna. Hvernig er það ekki forgangsmál stjórnvalda, samtaka atvinnurekenda, hagsmunasamtaka, einstakra starfsstétta, verkalýðshreyfingarinnar og fleiri að kafa ofan í þessi mál?

Þar kom fram að þau voru mjög ánægð með að hafa getað haldið hópinn með vinum sínum og skólafélögum úr Grindavík. Það skein af þeim gleði og væntumþykja yfir því að hafa vini sína og kennara á sama stað í þessum aðstæðum vegna hamfaranna í Grindavík.

Hugsanir þeirra, líðan og viðbrögð við þessum nýju aðstæðum í lífinu geta vegið að geðheilsu þeirra. Að lenda í þessum skelfilegu hamförum og missa ef til vill öll tengsl að mestu við fólkið sem þau þekkja og þykir vænt um veldur álagi og streitu. Er ekki kominn tími til að finna skóla fyrir börn úr Grindavík þannig að bæði börn og kennarar þeirra geti verið á einum stað en ekki í 68 skólum í 34 sveitarfélögum? Börn þurfa öruggt umhverfi og að upplifa jafnvægi og öryggi og að hafa ánægju í lífinu og þá sérstaklega til að geta aðlagast gjörbreyttum aðstæðum,

skerðir jafnvel varanlega þátttöku þeirra í heimilislífi, skóla og samfélaginu. Setjum börnin strax í forgang, svo allt hitt. En munum eitt: Ekkert um Grindvíkinga án Grindvíkinga. Leyfum þeim að ráða. Hlustum á þá. Tökum líka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni núna. Verum ekki að byrgja brunninn eftir á, lærum af reynslunni. Ástandið er

Árið 2021 bárust fréttir þar sem vitnað var í yfirlækni á BUGL sem sagði að geðheilbrigðismál barna og ungmenna hefðu verið í ólestri í áratugi og stjórnvöld virtust hafa lítinn áhuga á að bæta þar úr. En í síðustu viku bárust fréttir úr heilbrigðisráðuneytinu um að með auknu fjármagni hefði tekist að stytta bið barna eftir göngudeildarþjónustu barna- og unglingageðdeildar Landspítalans, og það er stórt framfaraskref. Við Við höfum sett okkur markmið um að ekkert barn þurfi að bíða lengur en í 90 daga eftir þjónustu frá því að beiðni þess efnis hefur verið samþykkt og markmiðið náðist um nýliðin áramót. Hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson tók ákvörðun um að ráðstafa árlega 55 millj. kr. til málaflokksins. Sú ákvörðun ásamt breyttu skipulagi hefur sannarlega skilað sér í umbreytingu á þjónustustigi fyrir það öfluga starfsfólk sem á deildinni starfar og á mikið hrós skilið Fyrir tilkomu aukna fjárframlagsins biðu að jafnaði 100–130 börn eftir þjónustu og biðin var oft talin í mörgum mánuðum. Aukið fjárframlag gerði það kleift að hægt var að ráða fleiri sérfræðinga og fjölga meðferðarteymum göngudeildar úr tveimur í þrjú, þannig að í lok janúar voru 26 börn á þessum biðlista og biðin eftir þjónustu var einungis um einn til tveir mánuðir. Það skiptir miklu máli fyrir börnin og velferð þeirra að við náum að tryggja þeim þjónustu eins fljótt og auðið er. Stytting biðlistans er ákveðinn áfangasigur sem við eigum að gleðjast yfir.

Virðulegi forseti. Banaslys í umferðinni sem af er þessu ári eru orðin sjö en þau voru átta í heildina allt árið í fyrra. Þessar staðreyndir kalla á að við stöldrum við og íhugum hvað við getum gert betur.

Við höfum sett mikið átak í að tvöfalda og bæta vegi á suðvestursvæðinu sem hefur skilað sér í að færri banaslys hafa orðið á þessum fjölförnu vegum. Við höfum farið í gríðarmikið átak við að bæta öryggi á vegum landsins, farið í aukna vegagerð, bætt vetrarþjónustu á vegum víða og aukið ofanflóðaeftirlit sem eru allt liðir í bættu öryggi. Banaslysum hefur fækkað ár frá ári þótt hlutfallslega séu fleiri slys á vegum landsins núna síðustu ár. En hvað hefur breyst á þessum árum, þessari öld? Í dag eru uppi allt aðrar aðstæður en voru fyrir aldarfjórðungi. Á þeim tíma var samfélagsgerðin allt önnur. Þá var innan hvers byggðarlags eitt samfélag þar sem íbúar sóttu sína vinnu, skóla, heilsugæslu og félagslíf. Í dag eru landfræðileg mörk byggðarlaganna og samfélaga mun stærri. Atvinnusóknarsvæði eru stöðugt að stækka, fólk sækir vinnu lengra, keyrir börnin í skólann lengri leið og jafnvel í leikskóla um langan veg og þjónustan færist svo sífellt á færri staði. Breytingar í atvinnulífi þjóðarinnar hafa kallað á gríðarlega aukningu á stórflutningum á vegum landsins. Þetta gengur allt vel í heimi þar sem samgöngur eru greiðar allan ársins hring en öflug vetrarþjónusta á vegum landsins er mikið öryggisatriði fyrir okkur öll. Við skulum muna það að eitt banaslys á vegum úti er einu banaslysi of mikið. Stöldrum við og íhugum málið.

Það er ljóst að í pípunum eru breytingar á sviði orkumála sem geta fært okkur aukinn hagvöxt sem vonandi nýtist í þágu allra sem hér kjósa að Það eru stórframkvæmdir þegar í pípunum á vettvangi vindorku. Um leið og hægt er að ímynda sér að vindorka sé mjög eftirsóknarverð og dýrmæt leið til að afla tekna og tryggja orkuöryggi og orkuskipti þá eru ákveðnar áskoranir sem við þurfum að vera meðvituð um. að til að mynda sé búið að eyðileggja stóran hluta af Skotlandi með vindmylluvæðingu. Ég deili þeirri skoðun með mörgum þingmanni hér á þinginu að það eigi að velja af mikilli kostgæfni fáa og helst afskekkta staði til að leyfa vindmyllubúskap. Það er mikil sjónmengun sem getur fylgt þessu, sjónmengun sem getur að líta bæði í Danmörku, Þýskalandi og Bretlandi, en í Bretlandi er Bretlandi er helmingur allra vindmyllna í Evrópu saman kominn. Eitt mikilvægt atriði sem við þurfum að hafa í huga þegar þessi fyrirtæki eru að koma hingað og ætla að vindmylluvæða Ísland er að þau geri ráð fyrir

Álag kostar. Sama má segja um menntakerfið. Þar eru kennarar með stóra bekki og um leið og það bætist eitthvað við, jafnvel bara einn eða tveir krakkar sem flytjast á milli hverfa eða eitthvað svoleiðis, þá er bara varla pláss.

því það er svo hagkvæmt, þannig spörum við pening, en með því búum við líka til álag, sérstaklega þegar það koma áföll eins og hafa dunið á okkur á Reykjanesskaganum að undanförnu, í Covid og oftar í rauninni.

og ná meiri hagræðingu með samnýtingu. Mér varð hugsað til þingsályktunartillögu sem ég lagði fram á sínum tíma sem fjallaði einmitt um þetta, hvernig nýta mætti hugmyndafræði klasasamstarfs til að efla samvinnu opinberra fyrirtækja og stofnana ásamt því að stuðla að hagræðingu, minnka yfirbyggingu og auka sameiginlegan rekstur tölvukerfa, móttöku, mötuneytis, húsnæðis o.s.frv. Ég hef heyrt það víða að þegar ríkið hefur auglýst eftir leiguhúsnæði fyrir hinar ýmsu stofnanir hafi ekki alltaf verið samið við lægstbjóðendur. Þetta var tilefni fyrirspurnar til þáverandi hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra á sínum tíma þar sem m.a. var óskað eftir yfirliti yfir það hversu oft á síðustu árum ríkið hefði gert samninga við aðra en lægstbjóðendur, sundurliðað eftir árum, tilvikum og röksemdum fyrir því hvers vegna ekki hefði verið samið við lægstbjóðanda. Svarið staðfesti það að í tíu tilfellum hafði ekki verið samið við lægstbjóðanda og ástæðurnar voru einu sinni nálægð við samstarfsaðila en níu sinnum hafði lægstbjóðandi ekki staðist kröfur húslýsingar. Gott og vel, en þetta eru ansi þunn rök þegar við berum þetta saman við meðferð á opinberu fé. Svarið var því tilefni til seinni fyrirspurnar minnar um sama mál þar sem ég óskaði eftir frekari skýringum á því hvaða kröfur það voru nákvæmlega sem lægstbjóðendur hefðu ekki uppfyllt ásamt upphæð lægstbjóðanda og þess tilboðs sem þá var tekið. Þeirri fyrirspurn minni var ekki svarað og í ljósi þess sem ég hef farið yfir þá tel ég fullt tilefni til að endurvekja hana og fá þá upp á yfirborðið hvað það er sem veldur því að ríkið hafi gert leigusamninga við aðila sem buðu hærra verð. Herra forseti. Síðasta ár var heitasta ár í sögu mælinga. Skaðleg áhrif loftslagsbreytinga eru staðreynd og eiga sér stað um allan heim á hverjum einasta degi. Við og börnin okkar erum að líða fyrir aðgerðaleysi síðustu áratuga. Hvernig standa íslensk stjórnvöld sig? Í ár eru bein framlög til loftslagsmála 1,7 milljörðum lægri en á síðasta ári. Við það bætist að ríkisstjórnin ákvað að spara sér 4,8 milljarða þegar hún færði stuðning við rafbíla af einum lið yfir á annan,

Það er eins og ríkisstjórnin líti ekki á þetta sem brýnan vanda. Það birtist t.d. í því að loksins núna hillir undir það að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum verði uppfærð en hún er frá árinu 2020. Það er spilað eftir löngu úreltri handbók uppi í Stjórnarráði en lagaskyldan er nefnilega sú að ráðherra þarf ekki að uppfæra nema á fjögurra ára fresti og hann ætlar að fullnýta sér allan þann frest sem hann getur. Sama er síðan með tölulegu markmiðin, þar virðist stefnan sett á að uppfylla bara lágmarkið. Vandinn er nefnilega að ég held að ríkisstjórnin sé farin að trúa spunanum. Ég var á fundi hér við Austurvöll fyrr í dag þar sem hæstv. umhverfisráðherra sagði að markmið stjórnvalda væru metnaðarfull, svo vægt væri til orða tekið. Markmið stjórnvalda eru einfaldlega sú ákvörðun sem var tekin sameiginlega innan Evrópusambandsins. Þau eru málamiðlun á milli mestu kolafíkla Evrópu og metnaðarfullu landanna,

borist sveitarfélögum, eða öllu heldur, þetta kom í fréttir eftir að Eyjamenn höfðu vægast sagt hrokkið af hjörunum, eðlilega, yfir þeirri kröfugerð sem lögð var fram gagnvart þeim svæðum. Ég fór og skoðaði þessi gögn á heimasíðu óbyggðanefndar áðan og þar eru samanlagt kröfugerðir á hina ýmsu landshluta upp á 451 blaðsíðu. Við þingmenn Miðflokksins vöruðum mjög sterklega við þeirri breytingu sem gerð var á lögum um regluverk óbyggðanefndar á síðasta kjörtímabili og nú er að koma í ljós hverjar afleiðingarnar eru. Það virðist vera gengið fram með eins íþyngjandi og afgerandi hætti og nokkur kostur er. Bara stutt skoðun varðandi málefni Breiðafjarðar, sem dugar ekki minna en 167 blaðsíður, og eitthvað kostar þessi undirbúningsvinna — á 167 blaðsíðum er farið yfir kröfugerð fjármálaráðherra á hendur landeigendum í Breiðafirði. svona lítið dæmi, Hvallátur, þar eru einar 200 eyjar og hólmar sem fjármálaráðherra ásælist sem landeigendur þar hafa talið í eigu sinni og fjölskyldna sinna um árhundruð. sinna um árhundruð. Heimaeyjarnar virðast fyrst og fremst vera látnar vera en það á ekki einu sinni við í sumum tilvikum. Mér sýnist á öllu að hér sé gengið freklega fram og áfram í þessari helstu eignaupptöku síðari tíma hjá hinu opinbera og ég hvet hæstv. fjármálaráðherra til að stíga skref til baka og láta af þessari dellu. Það var varað sterklega við þessu á síðasta kjörtímabili og nú eru þau varnaðarorð öll að raungerast.

lögreglumönnum ekki fjölgað um áratuga skeið. Þetta helst í hendur við veruleika lögreglunnar hér á höfuðborgarsvæðinu sem þjónar tæplega 250.000 íbúum þjóðarinnar en þar starfa í dag færri lögreglumenn en þegar embættið var stofnað árið 2007. Lögreglumönnum hefur fækkað um 40. Þetta gerist á sama tíma og fólksfjölgun hefur verið gríðarleg og öll verkefni lögreglunnar hafa þyngst. Dómsmálaráðherra staðfesti í sérstakri umræðu hér á Alþingi um daginn að á sama tíma hefur það jafnframt gerst að við sjáum aukinn vopnaburð í íslensku samfélagi. Við upplifum það að vopnuðum útköllum lögreglu og sérsveitar ríkislögreglustjóra hefur fjölgað.

mannafla, aukinn mannafla til að bregðast við. Viðbragð stjórnvalda er og hefur verið á höfuðborgarsvæðinu að fækka starfandi lögreglumönnum þegar við skoðum tímalínuna frá því að þetta embætti var stofnað og hver staðan er í dag. Það vill stundum gleymast, finnst mér, þegar við erum að tala hér inni í þessum sal um grunnþjónustu við fólkið í landinu og innviði að löggæslan er þar undir, mörg samfélagsleg verkefni sem hafa í sjálfu sér ekkert með afbrot að gera heldur þjónustuhlutverk lögreglunnar við borgarana í landinu.

Virðulegi forseti. Mikið hefur verið horft til sóknarfæra og vaxtarbrodda í landbúnaði að undanförnu og þá sérstaklega í kornrækt og annarri jarðrækt. Mikilvæg framtíðarsýn hefur einmitt verið mörkuð á því sviði í nýjum samningum matvælaráðuneytisins við bændur. Það samkomulag um stórt verkefni á því sviði sem var undirritað milli ráðuneytisins og Landbúnaðarháskóla Íslands þann 24. janúar síðastliðinn markar þáttaskil en á árinu 2024 eru ætlaðar 54 milljónir í verkefnið. Helsta markmið þess er að þróa kornyrkju sem er aðlöguð að íslenskum aðstæðum og að byggja upp hæfni og getu í plöntukynbótum og plöntuerfðafræði á Íslandi. Gert er ráð fyrir að framlengja samkomulagið árlega til eins árs í senn fram til ársloka 2028. Niðurstöður tilraunarinnar verða gefnar út fyrir bændur, ráðgjafa og sáðvöruinnflytjendur. Þetta eru frábærar fréttir fyrir íslenskan landbúnað og okkur öll.

ekki einu sinni heimild til að nýta höfðinglega gjöf Magnúsar Óskarssonar til að koma upp aðstöðu til jarðræktarkennslu á Hvanneyri. Teikningar liggja fyrir, lóðin er klár. Skriflegri fyrirspurn minni um þetta efni sem beint var til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir níu vikum síðan er enn ósvarað. Það þolir ekki frekari bið að komið verði upp góðri aðstöðu til jarðræktarkennslu og tilrauna á Hvanneyri til að mæta þörfum bænda og nýta sóknarfærin sem felast í framþróun í kornrækt og jarðrækt. Þetta hangs skilar okkur engu, þvert á móti er það hamlandi fyrir þessi mikilvægu uppbyggingarverkefni. Ég vil að lokum hvetja ráðherra til að stuðla að uppbyggingu þekkingar og tækifæra í íslenskum landbúnaði og að ráðuneyti háskóla verði þar einnig virkur þátttakandi. Herra forseti. Hér hefur verið minnst á óbyggðanefnd. Þess má geta að hún tók til starfa árið 1998. Nefndinni var ætlað að kanna að skera úr um hvaða landsvæði teljist til þjóðlendna, hver væru mörk þjóðlendna og eignarlanda bænda. Bændum var talin trú um að þetta væri þeim til hagsbóta. Bændur hafa verið hlynntir því að skýra óvissu en þeim var líka sagt að þetta yrði þeim að kostnaðarlausu. Ekki var staðið við það og fjölmargir bændur á lögbýlum hafa þurft að leggja út fyrir umtalsverðum kostnaði sem ekki hefur fengist til baka. Það stóð til að það tæki bara fáein ár að fara í þessi mál en þau eru nú orðin 26, árin. Á fjárlögum þessa árs fær nefndin 120 millj. kr. Þegar loksins hillti undir það að nefndin yrði lögð niður var ákveðið að færa henni auknar lagaheimildir svo að hún gæti snúið sér að sjávarjörðum og eyjum utan meginlandsins, eitthvað sem menn áttu alls ekki von á og var aldrei tilgangur þessarar vegferðar í upphafi. Því miður er það svo að óbyggðanefnd hefur nú ákveðið að ásælast allar Vestmannaeyjar og Heimaey að hluta. Fyrir mér er það alveg nýtt að Eyjar séu óbyggðir. En það verður seint sagt að embættismenn skorti hugmyndaflugið. Aldrei hefur verið ágreiningur eða vafamál um eignarhald á landi í Vestmannaeyjum. Herra forseti. Óbyggðanefnd mun fara erindisleysu til Eyja, erindisleysu sem kostar skattgreiðendur peninga og sendir röng skilaboð í samfélag sem hefur mátt þola margvíslegt mótlæti. Ég skora hér með á hæstv. fjármálaráðherra að stöðva þennan ófrið sem embættismenn óbyggðanefndar hafa efnt til við Eyjamenn.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd utanríkismálanefndar fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Moldóvu. Nefndin fjallaði um málið og fékk gesti á sinn fund eins og fram kemur í nefndaráliti sem liggur frammi.

greinargerð með tillögunni kemur fram að fríverslunarsamningurinn við Moldóvu kveði á um gagnkvæma niðurfellingu, lækkun og bindingu tolla á iðnaðarvörur, sjávarafurðir og unnar og óunnar landbúnaðarvörur. Þannig muni tollar á hvers kyns sjávarafurðir og iðnaðarvörur, sem fluttar eru út frá Íslandi til Moldóvu, falla niður frá gildistöku samningsins og sama á við um tilteknar landbúnaðarvörur sem framleiddar eru hér á landi til útflutnings. Þá kemur fram í greinargerð að útflutningur frá Íslandi til Moldóvu hafi verið lítill í gegnum tíðina þó að merkja megi aukningu undanfarin ár sem samanstendur nær alfarið af sjávarafurðum. Innflutningur frá Moldóvu hefur verið lítill. Með gagnkvæmri niðurfellingu og lækkun tolla skapi samningurinn forsendur fyrir auknum viðskiptum milli ríkjanna. Gerð samningsins feli einnig í sér stuðning EFTA-ríkjanna við viðleitni stjórnvalda í Moldóvu til vestrænnar samvinnu. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir,